2024. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 116 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 186 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog borja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vladimir Pajić i Slobodan Petrović.Saglasno Petrović.Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i, izuzetno za petak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda sednice.U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlogu za spajanje rasprave i o predlogu za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona.Poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. aprila ove godine

35 od ukupno 195 narodnih poslanika u ovom trenutku.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. maja ove godine.Stavljam na glasanje ovaj

za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o organizaciji i radu službe Narodne skupštine, koji je podneo Narodne skupštine 9. maja ove godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaključujem glasanje:

narodnih poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije predložilo je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji su podneli Narodnoj skupštini 9. maja ove godine (tačka 1. predloženog dnevnog reda).Stavljam na glasanje ovaj

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Poslanička grupa Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije predložilo je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 9. maja godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

čl. 92. stav 2, 157. stav 1. i 192, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se obavi zajednički načelni jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji je podnelo 37 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbije,

Predlogu odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji je podnela predsednik Narodne skupštine, Predlogu odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike u međunarodnim parlamentarnim institucijama koji je podnela predsednik Narodne skupštine.Stavljam na glasanje ovaj

predložila je da se pretres u pojedinostima o predlogu zakona iz tačke 1. predloženog dnevnog reda obavi odmah po završetku načelnog pretresa tog predloga zakona.Stavljam na glasanje ovaj

nije glasalo 33 od ukupno 198 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlogu za spajanje rasprave i o predlogu za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda u celini.Molim narodne poslanike da se

nije glasalo 35 od ukupno 199 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Druge sednice Prvog redovnog zasedanja u 2024. godini, u celini.D n e v n i r e d:1. Predlog dnevnom redu.Pre toga konstatujem da se primili ostavku narodnog poslanika Sandre Božić na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke.Saglasno članu 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabrana, narodnom poslaniku Sandri Božić, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Pošto smo na Prvoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu konstatovali potvrđivanje mandata narodnom poslaniku prof. dr Aleksandri Pavlović Marković,

od 1. do 5. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmernom broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članovima 157. stav 1. i 192. stav 3, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine, Predlogu odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Predlogu odluke o izmenama odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama.Da li predlagač i predstavnici predlagača žele reč?

poštovana predsednice Parlamenta, Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji je pred nama plod je razgovora parlamentarnih stranaka i nevladinih organizacija u cilju stvaranja ili povratka poverenja u birački spisak, a time i u sam izborni proces.Ako nema poverenja u birački spisak, onda nema poverenja ni u izborni proces. Ako nema poverenja u izborni proces, onda nemamo ni slobodne i poštene izbore. Bez poverenja, bez slobodnih i poštenih izbora nemamo ni vladavinu prava, a bez vladavine prava nema uređene države. Tamo gde nema uređene države, postoji samo teritorija, teritorija u kojoj vlada zakon jačeg.Kako smo došli do toga da uopšte razgovaramo na ovu temu, do toga da nema poverenja u birački spisak i u sam izborni proces? Ovo nije problem od juče, ovo nije problem od 17. decembra prošle godine, ovo je problem koji traje dugo i ovo je samo jedan segment, samo jedan deo problema koji imamo.Na izborima 17. decembra su se desile mnoge neregularnosti, nepravilnosti ili da prevedemo sa jezika koji su uputili domaći i strani posmatrači sa jednog uglađenog jezika, diplomatskog jezika, desilo se prekrajanje izborne volje. Izborna volja građana je posebno bila izražena u Beogradu, ali prekrajanje izborne volje se desilo na području cele Srbije i zato smo mi u opoziciji i neki građani i oni koji su specijalizovani za praćenje izbornog procesa, podneli zahteve Ustavnom sudu za poništavanje izbora na svim nivoima.To prekrajanje izborne volje ne samo da je urušilo poverenje u birački spisak i u izborni proces, nego je pretnja da uruši ceo ceo politički sistem, poverenje u ceo politički sistem, temelje ustavnosti i zakonitosti, da urušava samu državu i osnovne vrednosti na kojima počiva naše društvo. Nije ovo nikakva politizacija, ovo je samo prevođenje sa tog diplomatskog jezika na narodni jezik kako bi ljudi bolje razumeli o čemu smo razgovarali i o čemu donosimo danas odluku.Mnogi

Ono što smo radili posle 17. decembra jeste da smo pokušavali da to što su nepravilnosti, to što je prevazišlo svaku meru i to što je imalo karakter sistemskog, organizovanog prekrajanja izborne volje, da se tome jednom mora stati na put.Otuda i razgovori na ovu temu, razgovori koji su imali različite oblike forme i na različite načine se to posmatra i u našem društvu i među političkim strankama u samoj opoziciji.U Izveštaju ODIHR-a od 28. februara 2024. godine, čije namere, niti stručnost niko u Srbiji ne dovodi u pitanje, kao jedna od prioritetnih preporuka, a to je Preporuka broj 4. se navodi citiram – „Da bi se odgovorilo na zabrinutost u vezi sa tačnošću biračkog spiska i povećalo poverenje javnosti trebalo bi preispitati relevantne zakone, propise i prakse kako bi se omogućio pristup podacima o registraciji birača i olakšalo sprovođenje značajne revizije Jedinstvenog biračkog spiska uz učešće relevantnih aktera uključujući političke stranke, civilno društvo, a u skladu sa standardima zaštite podataka“, završen citat.Dakle, to je jedna od prioritetnih ODIHR-ih i smatram da smo je svi uzeli za ozbiljno i uzimanje za ozbiljno ove preporuke za posledicu ima to da smo imali razgovore upravo na temu prevazilaženja nedostatka poverenja u birački spisak i izborni proces.Rezultat dijaloga koji smo vodili jeste i odredba u Predlogu zakona, odnosno dopune zakona koji je pred vama, a to je da oni koji su promenili prebivalište posle 3. jula 2023. godine neće moći na izborima 2. juna 2024. na novim mestima prebivališta nego će to moći da urade na mestima gde su imali prebivalište do 3. jula je plod dogovora, to je dogovor koji smo imali posle niza sastanaka i mislimo da to u dobroj meri može da bude iskorak u pravcu otklanjanja sumnji u to da neko drugi odlučuje u ime građana onih koji žive u određenoj lokalnoj sredini.Predlog sredini.Predlog zakona, odnosno dopune zakona koji je pred vama trebalo bi da prestavlja samo prvi korak. Ovo nije rešenje za koje možemo da kažemo - sada smo završili posao to je to više nećemo imati nikada nikakve probleme. Ne, to je velika stvar za ove izbore, to je krupan korak koji je model i za neke sledeće izbore, s tim što za sledeće izbore to neće važiti 11 meseci unazad, nego, što je i neki evropski standard, a to je šest meseci posle prijavljivanja moći ćete da glasate na novoj adresi.Dakle, ovde se radi o pokušaju vraćanja poverenja u birački spisak, ali da to ima svoju osnovu u zakonu i da se to primenjuje u praksi. Migracije stanovništava zbog glasanja bile su jedan od najvidljivijih i najiritantnijih za građane Srbije modela prekrajanja izborne volje i zato je bilo veoma važno da se među naša tri zahteva koja smo izneli,

da stavimo van snage Uputstvo koje se pojavilo nedavno, a za koje nisu znali čak ni najviši funkcioneri iz vlasti, a to je Uputstvo po kojem je u lokalnim sredinama moglo da se glasa ne na osnovu prebivališta, nego na osnovu boravišta i to je izazvalo dodatno nepoverenje i javnosti i političkih aktera i postigli smo sporazum da se to stavi van snage.Dakle, snage.Dakle, na lokalnim izborima će se glasati ne po mestu boravišta, nego po mestu prebivališta.Najzad, da zaključim, ovo je velika stvar u odnosu na ono što je bilo u decembru, ali nije ni izbliza ono što bi nam trebalo gledajući ukupno izborne uslove za ceo izborni proces. To je važan korak u dobrom pravcu, ali ono što nam predstoji jeste da nastavimo i to će raditi radne grupe za unapređenje izbornog procesa. Radiće se još na tome i ono što bi trebalo da bude tema jeste stvaranje nekog uputstva koje je trebalo da uradi REM, koje bi bilo neko obavezujuće uputstvo za medije kako da isprate ove izbore. To je jedna stvar. A posle da se bavimo i onim što smo mi već u oktobru prošle godine inicirali, a to je pojedinačna odgovornost i smena svih članova REM-a i izbor novih članova REM-a.Dakle, ovo jeste jedna stvar koje se može pozdraviti i dobar korak u pravom pravcu, ali to je iznuđeno rešenje, kratkoročno rešenje. Ono što nam je potrebno jeste da izgradimo ceo jedan sistem, da napravimo reviziju, da vratimo poverenje u sve institucije, jer ako napravimo pomake u biračkom spisku, institucije ostanu onakve kakve su bile nećemo napraviti mnogo. Zato je pred nama veliki posao i ja se nadam da ćemo taj posao učiniti plodonosnim i nadam se ovo neće biti shvaćeno kao da je ovo završetak priče o izbornim uslovima. Ne, ovo je samo početak. Hvala vam.

da se nađemo u situaciji da potrošimo sve ovo vreme da govorimo o izbornim uslovima, da govorimo o izbornoj krađi, da govorimo o tom nezadovoljstvu građana. Kontekst u kome se donosi jedan ovakav zakon jeste činjenica da su 17. decembra izborni pokradeni. pokradeni. Sve međunarodne i domaće misije 17. decembra, koje su nadgledale izborni proces složile su se da je došlo do prekrajanja izborne volje građana i kako je to moj uvaženi kolega Lutovac rekao – do prekrajanja izborne volje građana, a to je u stvari ono što je diplomatskim jezikom izborna krađa.Nakon krađa.Nakon toga imali smo veliki broj protesta građana na ulici koji su danonoćno zahtevali da se nešto promeni. Zato ja smatram da nije bilo toga, da nije bilo koji su čvrsti kao stena, da je u ovoj zemlji neophodna promena, da nije bilo međunarodne podrške koja je došla iz svih krajeva Evrope, pa i sveta, da nije bilo rezolucije Evropskog parlamenta, da nije bilo skoro svih tih glasova koji su jasno rekli da su se u Srbiji desili izborna krađa, mi danas ne bi sedeli ovde i razgovarali o tome da treba nešto promeniti, ali ipak meni je drago što smo barem uspeli da napravimo jedan mali korak ka tome da ovi izbori koje očekujemo budu više fer nego oni koje smo imali.Dakle, smatram da je jedan ovakav zakon neophodan kako bi se odgovorilo na jedan od velikih problema koje smo imali 17. decembra a to su izborne migracije, to je izborni turizam, to je dovođenje ljudi iz drugih gradova da glasaju na lokalnim izborima, pre svega u Beogradu.Ovim Beogradu.Ovim zakonom u dobrom delu se smanjuje ta mogućnost. Mi ne tvrdimo da su samo od dana kada će se ograničiti ograničiti glasanje ljudima koji su promenili prebivalište skoro godinu dana je u pitanju, 11 meseci.U tom periodu ljudi koji su promenili prebivalište neće moći da glasaju na novom mestu prebivališta, već na starom. Mi ne tvrdimo da se te promene i fantomski birači nisu desili pre ovog datuma, ali je ovde postignut dogovor i ovim smo ograničili jedan veliki period u kojem su se ovakve manipulacije dešavale. Ne smatram ovo nikakvom pobedom, ali smatram velikim uspehom da smo došli do toga da mi danas možemo da govorimo uopšte da je ovde vlast na neki način posredno, znam da to nećete nikada reći, ali posredno priznajete da je došlo do prekrajanja izborne volje građana.Dakle, građana.Dakle, ja imam određeni optimizam da će se na narednim izborima, koji se ne bi ponovili da nije bilo pritiska građana, imam određeni optimizam da će zaista doći do promene vlasti u mnogim lokalnim samoupravama u Srbiji.Odakle meni taj optimizam? On dolazi iz činjenice da je na prethodnim izborima vlast vršila pritiske na birače, to stoji u ODIHR izveštaju, vršila kupovinu glasova, vršila medijsku kontrolu, vršila onda, pored toga, i uticaj na birački spisak i dovoženje birača. Pored svega toga, u Beogradu je jedan ogroman broj glasova opozicija osvojila. Takođe, u centralnim gradskim opštinama, i ne samo tako centralnim, došlo je do toga da opozicija ima većinu i na tako pokradenim izborima. Ja u tome vidim optimizam i ja u tome vidim nameru građana Beograda da dođe do smene i promene vlasti.Ja bih voleo da mi živimo u državi u kojoj ne treba da pričamo isključivo o izbornim uslovima, u kojoj ne treba stalno da pričamo o izbornoj krađi, voleo bih da nemamo krizu koju imamo, krizu ovog političkog procesa, da ne moramo stalno da se podsećamo kako jedni drugima ne verujemo, pa moramo da brinemo o tome da li će nas na nekom drugom ćošku možda ponovo prevariti, već da verujemo u zakone koje donosimo, ali nije tako.Ja bih voleo da govorimo o tome kako u ovom gradu Beogradu saobraćaj ne radi, kako javni prevoz ne radi, voleo bih da govorimo o tome kako su svuda gužve, kako nemate parking, kako da to promenimo. Voleo bih da govorimo o tome da nam se autobusi pale i gore, da im otpadaju točkovi, da ljudi zbog toga ginu. Kako da to rešimo? To su ključna pitanja kojima bismo voleli da govorimo. Ali očigledno da do toga ne možemo da stignemo, zato što stalno moramo da razmišljamo da li je negde ovaj izborni proces izmanipulisan. Ljudi to hoće kada govorimo o promenama, hoće da se neko bavi njihovim problemima, a tih problema je mnogo. Samo bih dodao da, prema nekim statistikama, tri do četiri godine od našeg života provedemo autobusima, u javnom prevozu, čekajući na nešto, čekajući to vaše bolje sutra, to nešto što treba da dođe brže, bolje, jače, a nikako da dođe.Pozivam gledaoce da pogledaju izborni spot koji je SNS pravio 2020. godine. je isto kao i ove, obećavaju sve iste stvari, evo sad će, samo što nije, samo što nije došla budućnost napredna, koja nikako da dođe, a tu je nadohvat ruke.Voleo bih da razgovaramo o tom

iskoristi tako da se na njima gradi, da bi vi zaradili, a građanima ostavljate grad u kome ne može da se živi. Puno puta smo na to ukazivali i o tome bih voleo da govorimo.Voleo bih da govorimo o tome da trećina stanovnika Beograda nema kanalizaciju, na tome, kolega Marseniću, ispravio me je kolega i rekao je da najnoviji podaci govore o preko 17 hiljada ljudi koji godišnje premine od posledice zagađenja vazduha.Dobrica vazduha.Dobrica Veselinović je ovde govorio i o tome šta treba da uradimo za energetsku efikasnost. tempom, za 2,5 miliona domaćinstava koja postoje u Srbiji bi trebalo 250 godina da se promeni energetska efikasnost.Kada građani glasaju…

da kada ja ove teme koje sada pominjem – kakve veze ima kanalizacija sa Zakonom sa Zakonom o izborima, pa te što ljudi hoće da im neko reši problem kanalizacije, vi pokradete izbore i onda ste vi i dalje na vlasti, a ne neko ko bi im zapravo rešio taj problem.Nadam se da me sada razumete kako su ovi životni problemi građana povezani sa time da mi konstantno imamo da mi konstantno imamo pitanje od koga ne možemo da se odmaknemo, a to su izborna prekrajanja, manipulisanje izbornom voljom ljudi i slično.Da se vratimo na taj zakon. Kao što sam rekao, unutrašnje migracije stanovništva koje ste organizovali, sprovodili, zbog kojih ste uspeli da ne izgubite vlast u Beogradu i drugim gradovima, one su jedan od ključnih problema iz decembra prošle godine. To je jedna nova potpuno prevara koju ste organizovali, ili je možda stara, samo nije bila otkrivena, njene dimenzije koje su otkrivene danas. Bez obzira na to, ostaju problemi. Ovo je dobar korak, ovaj zakon je dobar korak ka tome da se jedno od oruđa vlasti kojima vrši izborno prekrajanje skloni iz tih ruku. Ali pored toga ostaju još brojni problemi, na kojima se nadam da ćemo raditi i za koje ćemo uspeti da sklonimo, kako ne bi više bili u korist onih koji ne poštuju izbornu volju ljudi.Tako da će Zeleno-levi front, koji je i predložio ovaj zakon, za njega i glasati i nadam se da će on doprineti tome da izbori budu više fer nego što su bili prethodni. Hvala.

Poštovani građani Srbije, poštovane kolege i koleginice, imali smo priliku da čujemo da predložene izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku zapravo predstavljaju korak ka procesu isceljenja ovog društva. Naime, kao što je svima vama poznato, pre svega na ovaj način želim da se obratim građanima Republike Srbije, kojima evidentno iz nastupa i nemogućnosti da nas mediji čuju, da predočimo šta zapravo znače ove izmene zakona i na koji način će ovo unaprediti izborni proces, odnosno na koji način će ovo omogućiti da izborna volja građana bude ispoštovana, da građani mogu glasati zapravo na način na koji im to Ustav i zakon omogućavaju.Kao što je svima vama građani poznato, jedno od osnovnih načela Ustava Republike Srbije je načelo vladavine prava. Međutim, ono što se desilo 17. decembra predstavlja sve, samo ne poštovanje tog načela i samo ne poštovanje izborne volje građana, na način na koji bi to trebalo da se desi u svakoj normalnoj demokratskoj državi.Ono što se desilo 17. decembra je zapravo da smo na neki određeni način uhvatili lopova na delu. Iz svog dosadašnjeg iskustva u advokaturi, a imam ga preko 20 godina, često sam zastupala klijente koji su zavisni od izvršenja određenog krivičnog dela usled zloupotrebe narkotika,

bili zapravo zavisnici od zloupotrebe zakona i izvrtanja zakonskih odredbi, pa i samog Ustava.Na taj način su oštećeni građani Republike Srbije. Kako je proces isceljenja zapravo vrlo mukotrpan proces prvi korak ka isceljenju i ozdravljenju u ovom smislu društva i same Republike Srbije jeste priznanje izvršenja krivičnog dela.Način dela.Način na koji ste vi priznali izvršenje krivičnog dela i put ka vašem isceljenju, odnosno ka isceljenju ovog društva jeste zapravo taj da nakon priznanja sednemo i počnemo da razgovaramo.U

počinjemo izlečenje. Da li ćemo izlečiti ovo društvo to ćemo videti. Ovaj zakon zapravo ne predstavlja samo korak za poboljšanje izbornih uslova 2. juna.Ovaj zakon zapravo predstavlja zalog za budućnost i za poboljšanje izbornih procesa kako se ovakve krađe i prekrajanje izborne volje građana više nikada ne bi ponovilo.Ne smete prosto gaziti izbornu volju građana, ne smete pritiskati građane da glasaju, ne smete zloupotrebljavati javne institucije, ne smete zloupotrebljavati javne nacionalne medije za prekrajanje izborne volje građana. Ne smete na taj način reklamirati sve što ono što je zabranjeno.Ja neću dužiti, ali smatram da na ovaj način i kroz formiranje komisija koje bi mogle da kontrolišu jedinstvene biračke spiskove, a kasnije i kroz proširenje, odnosno izmene određenih drugih zakona, kao što su Krivični zakonik Republike Srbije ili izmene i dopune Zakona o opštem upravnom postupku, čini mi se da bi mogli da postignemo taj cilj, a to je konačno ozdravljenje ovoga društva. Hvala. Hvala.Reč ima Branko Pavlović.Izvolite. Pavlović** Zahvaljujem se.Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Predlog zakona o dopuni Zakona o biračkom spisku je neustavan. On se sastoji od tri člana, treći član je da stupa na snagu narednog dana od objavljivanja, a prva dva člana svaki ponaosob je neustavan.Prvi član uvodi jedno novo pravilo za ubuduće, kada se stekne novo prebivalište onda će to lice biti upisano u birački spisak, tek nakon isteka roka od šest meseci, a drugi član ima retroaktivno dejstvo i to je ovih 11 meseci kojim se oduzima već postojeće biračko pravo prvom delu ću govoriti zašto je to neustavno, u drugom delu ću analizirati otkuda šest meseci. Ovde nije rečeno od strane predlagača, ali pozivam se na jedno mišljenje Venecijanske komisije, o tome ću nešto reći, i u poslednjem delu ću govoriti o odgovornosti vladajuće grupacije koja je pristala da podrži ovakav zakonski predlog.Dakle, sve ovo što smo čuli, što navodno treba poboljšati, predlaže se da se ostvari ugrožavanjem ljudskog prava zaštićeno Ustavom koje se zove izborno pravo. Naš Ustav ne poznaje mogućnost ograničenja izvan onih elemenata koje Ustav propisuje, a to je da svako ima jednako pravo ako je punoletan, poslovno sposoban i državljanin Republike Srbije.Mogućnost zakonskog uređenja, i to je izuzetno važno, to je stav 3. tog člana Ustava dozvoljena je, obratite pažnju isključivo radi zaštite izbornog prava. Zaštite. To znači, i sada govorim ovih šest meseci, da nikakvo otežavanje izbornog prava ne može da se podvede pod zaštitu, te zakonom bilo kakvo otežavanje nije ustavno.Kad kažemo da će neko glasati tek istekom roka od šest meseci, mi u stvari kažemo da on u tom periodu mora da ide u opštinu odakle je došao da bi glasao i imamo dve kategorije ljudi koji imaju izborno pravo kao svoje individualno ljudsko pravo. One, koji normalnog glasaju tu gde jesu i druge koji moraju da putuju, da imaju finansijski trošak, da bi ostvarili svoje izborno pravo.Recimo, sada u Beogradu smo povećali broj biračkih mesta. Zašto? Zato što je ugrožavanje izbornog prava i ukoliko veliki broj ljudi glasa na istom biračkom mestu, pa je dužina čekanja u redu nešto što treba popraviti, a ne da teraš ljude da putuju u drugi grad.Ako bih ja rekao ljudima – hajde, ja vodim na ručak, veliki broj bi pristao, ako bi im rekao – vodim na ručak, ali 200 kilometara od Beograda, 95% ljudi bi reklo – ma, neću Branko da putujem 200 kilometara.Prema tome, i član 1. koji predviđa za ubuduće šest meseci ugrožava neotuđivo ljudsko pravo koje se zove izborno pravo svakog građanina.Drugi element zašto je takav pristup neprihvatljiv. Motivacija da li je neko fiktivno ostvario prebivalište znači sledeću stvar. Pretpostavljamo da u određenoj grupi građana postoje neki koji krše pravo i onda kažnjavamo sve građane. Uvođenje kolektivne odgovornosti zbog toga što neko krši zakon je potpuno neprihvatljiv princip.Treći nivo, zašto je ovo neustavno? Zbog toga što postoji sumnja u konkretnom slučaju da je MUP, odobravala odobravala prebivališta nezakonito i sada Narodna Skupština kao kontrolni organ, kao drugi državni organ, zato što izvršni državni organ ne radi dobro, ukida ili otežava ljudsko pravo građanima.Ne može se rešavati problem rada izvršnog organa, tako što će se građanima otežavati, odnosno ugrožavati ustavom zagarantovano pravo na izbor, kao izborno pravo, to je potpuno neprihvatljivo i sada zamislite član 2. koji kaže ne 6 meseci za unapred, za ubuduće, nego 11 meseci retroaktivno. Pretpostavljamo da postoje neki ljudi koji su lopovi, pa ćemo sada da pohapsimo sve ljude.Dakle, ta retroaktivnost to objašnjenje koje smo dobili, da se to radi radi povećanja poverenja građana u birački spisak, pa ćete povećanje poverenja građana u birački spisak da radite tako što ukidate ljudima ljudsko pravo na izbor, pravo na glasanje, pravo na izbor, kakve veze to ima jedne sa drugim, nikakve i ne može se ukidanjem ljudskih prava koje inače su zajamčena i postoji odredba u Ustavu da se jednom dostignuti nivo ljudskih prava ne može umanjivati i ne može skraćivati, tako da su brojni uglovi zbog čega su i prvi i drugi član potpuno neustavni, a sve ovo što se sumnja i što se želi postići, mora se postizati drugim merama.Ovo što smo čuli pozivanje na preporuku 4 ODIHR-a, koje govore, skraćeno govoreći o reviziji biračkog spiska, takođe nema blage veze sa ovim zakonom, sa ovim predlogom zakona i niko nije rekao da to može da se radi tako što ćeš ugrožavati pravo na izbor, nego na potpuno drugi način, jer ti nešto ne valja u biračkom spisku, idi i vidi oko tog biračkog spiska, jer ti ne valja nešto u prebivalištima, idi vidi tamo gde se ta prebivališta registruju, tamo rešavaj stvari, a ne tako što ćeš ugrožavati prava svim građanima.Da ne govorim ovo što smo čuli utopljavanje zgrada i ukidanje prava građanima itd. Tek to nema nikakve veze jedno sa drugim.Dakle, drugim.Dakle, da se vratimo samo ovaj član 1. zašto se predlagač opredelio na šest meseci, to nije rečeno u obrazloženju, nije slučajno rečeno 6 meseci.Postoji meseci.Postoji zaista jedan dokument koji su zajedno pisali Venecijanska komisija i ODIHR, koji se tiče Srbije, u kome je razmatrano ovo pitanje, i Venecijanska komisija, prvo da se to razumemo, ona uopšte ne ocenjuje da li je nešto ustavno ili nije, u odnosu na Srbiju.Ona utvrđuje da li je neki propis u skladu sa standardima, u suštini SE, pa onda to primenjuje i Evropska unija. Tamo stoji ne da to treba da se uradi, da se uvede ovih šest meseci nakon posle kojih imaš pravo da glasaš na novom prebivalištu. Njihova formulacija u tom dokumentu, može se razmotriti takva mera, dakle, može i ne mora, a ne usvojiti.Uopšte se nisu bavili pitanjem da li je to u našem pravnom sistemu ustavno ili nije, niti Venecijanska komisija može može da se bavi tim pitanjima, šta više u tom dokumentu je vrlo upitna stručnost ljudi koji su to radili, jer oni polemišu sa našim određenjem da bi imao izborno pravo moraš biti posebno sposoban. Zbog lošeg prevoda oni su razvili čitavu filozofiju kako to treba menjati, a onda kada su obrazlagali u tom dokumentu kako to treba da glasi u stvari su sve govorili onako kako u Srbiji već jeste. Kada mi primenjujemo pravni institut poslovne sposobnosti, oni su ga preveli kao „working capacity“ to nema veze sa oni što je zapravo pravni institut koji mi primenjujemo.Dakle, upućujući na tih šest meseci oni su uputili na neki kodeks Venecijanske komisije koji se ne tiče Srbije nego generalno dobrih standarda u oblasti izbora i tamo su uslovili da maksimalno, eventualno to može biti šest meseci. Na pamet im nije pala retroaktivnost važenja tog propisa i na pamet im nije palo da to može biti dan duže od šest meseci.Tako da ovde građani treba da znaju, izrazito prozapadni deo opozicije koji ovo predlaže, oni bez problema prelaze preko onoga što je standard Venecijanske komisije na koju se inače redovno pozivaju.Dakle, ovde se predlaže u članu 2. nešto što je apsolutno suprotno našem Ustavu, a uzgred budi rečeno je suprotno i evropskim standardima i to dramatično, ne samo u dužini roka koji se predlaže, nego u retroaktivnosti koja ne dolazi u obzir ni po jednom standardu o kome je tu inače reč.Drugim rečima ovde se gomilom reči zatrpava veoma važna stvar, a to je da se iz političkih razloga poseže za ugrožavanjem ljudskih prava. To je za Mi - glas iz naroda nedopustivo. Razumemo da postoje problemi, ali se oni ne mogu rešavati generalnom odredbom koja pogađa kategorije naših građana, ugrožavanjem odnosno oduzimanjem njihovih Ustavom zajamčenih ljudskih prava.U tome što je vladajuća grupacija prihvatila da podrži ovaj zakon, mi vidimo odgovornost vladajuće grupacije. Ne može se politika do te mere i politički rezoni stavljati izvan temeljnih principa i temeljnih vrednosti, jer to razlikuje politiku koja je državotvorna od politike koja vodi računa o parcijalnom interesu. Budući da Mi - glas iz naroda nastupa kao državotvorna grupacija, mi ćemo glasati protiv ovog zakona. Hvala. Hvala vam.Samo želim da vas obavestim da ćemo saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika, da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da se Narodna skupština što pre izjasni, odnosno, donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima narodni poslanik Branimir Jovanović.Izvolite. predsednice.Koleginice i kolege, predsednici Socijaldemokratske partije Srbije učestvuju od početka ovog dijaloga i na kolegijumima koje organizuje predsednica Skupštine i u Radnoj grupi koja se bavi izmenama i dopunama zakona, a koja se tiču izbornog sistema.Mi ćemo glasati za izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku iz razloga zato što je takav dogovor postignut.Smatramo da je veoma važno da poštujemo ovakvu vrstu dogovora, pre svega zbog međusobnog poštovanja, zbog učvršćivanja međusobnog poverenja, ali i da bi građani videli i vratili poverenje u izborni sistem.Očigledno je da postoji dobra volja stranaka koje su na vlasti, da postoji volja predstavnika opozicije da se razgovara otvoreno o svim pitanjima na tim sastancima i to je jedan prvi korak koji činimo da unapredimo naš izborni sistem.Interes sistem.Interes svih je, i stranaka vlasti i opozicije da ne bude primedbi na izborne rezultate.Mi smo svedoci da od obnavljanja višestranačkog sistema u Srbiji od devedesetih godina, gotovo da nije bilo izbora koji su završeni, a da jedna strana nije bila nezadovoljna, da se stvarala, takva atmosfera da su izbori pokradeni, uvek je poraženi insinuirao da postoje određene nepravilnosti, čak je u nekim situacijama optuživan RIK da je direktno prekrajao rezultate izbora, što je u praksi nemoguće pod ovim uslovima.Smatramo uslovima.Smatramo da je veoma važno da nastavimo razgovore, da ne postoji više sumnje u regularnost izbornog procesa i ono što je najvažnije, to je da vratimo poverenje građana u izborni sistem, da vratimo poverenje svih političkih učesnika u izborni proces. Znamo i da posle usvajanja ovog zakona prestoji ogroman posao koji je ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.Zato se nadamo da ćemo biti veoma efikasni, da ćemo moći možda već i danas da izglasamo izmene zakona, tako da će Socijaldemokratska partija Srbije se truditi da se ponaša u skladu sa tim principima, da budemo efikasni, i glasaćemo za predložene izmene i dopune Zakona.Hvala.

i dnevni red koji je trenutno aktuelan su samo dokaz da u Republici Srbiji već dvanaest godina mi živimo apsolutno odsustvo vladavine prava koja bi prema slovo Ustava trebalo da se zasniva na principu podele vlasti, na povinovanju vlasti Ustavu i zakonima, na vladavini zakona, a ne na vladavini ljudi i pre svega na nezavisnoj sudskoj vlasti.Vladavina prava, između ostalog, dame i gospodo, podrazumeva i pravnu sigurnost, a da li je pravna sigurnost kada je krajnji rok za predaju izbornih lista 12. maj, a mi 10. maja razmatramo o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koje bi trebalo da bude ključna ODIHR-ova preporuka.Ovde nema nikakve reči o reviziji, odnosno čišćenju biračkog spiska. Rešenje koje je ponuđeno, moram da kažem da je trica i kučina, da je apsolutna šminka, da je botoks, da nije suštinske, da nije supstitivne prirode, a ono što nama treba jeste iznalaženje seruma protiv zmije otrovnice.Ovaj zakon obiluje nekonzistentnostima, kao što je rekao gospodin Pavlović, pre svega, reč je o neustavnim odredbama, ima zabrane retroaktivnosti, što u pravu svakako nije preporučljiva kategorija, ima i dejstva profuturo, odnosno za ubuduće i ovo kada se spoji, zaista pravi jedan pravni paradoks koji je vrlo teško da se raščivija, pre svega i za nas pravnike, a kamoli za obične građane koji faktički ne znaju da li će imati pravo prebivališta ili neće, koje je poslednje relevantno prebivalište.Smatram da linearno brisanje prebivališta, odnosno, građana iz biračkog spiska je nedopustivo zato što su neka lica u proteklih jedanaest meseci, krajnje zakonito stekla svoje biračko pravo i krajnje zakonito su stekla i upis u to biračko pravo. Šta ćemo da radimo sa onim licima koja su postala punoletna? Dakle, ima mnogo stvari koje je trebalo na jedan srećniji način definisati.Ono što je Ahilova peta navedenog zakona, po mom dubokom uverenju, jeste odsustvo nadzornih i kontrolnih ovlašćenja, dakle nema reči o nekom telu ili organu koje bi vršilo nadzor nad biračkim spiskom.Smatram da je to trebalo staviti u mandat, pre svega Republičkoj izbornoj komisiji koja je najkompetentnija za to, odnosno, uvesti odredbu gde svaki član Republičke izborne komisije ima pravo nesmetanog uvida u birački spisak i da bude savestan, dakle da sa pažnjom dobrog domaćina i u dobroj veri čuva tajnost svih podataka koji se nalaze u biračkom spisku. Međutim, i ovo je propušteno da se učini, na moju veliku žalost.Tokom pregovora opozicije i vlasti otvorio se niz dodatnih pitanja koja su mogla da budu ključna za poboljšanje izbornih uslova za predstojeće izbore.Tu, pre svega, mislim na odsustvo dobre volje da se usvoje izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu, što je takođe ODIHR-ova preporuka kojom je predviđeno da se odredi rok u kome bi Ustavni sud odlučio o izbornom sporu, odnosno o rokovima u kojima bi morao da odluči o poništenju izbora.Podsetiću građane Republike Srbije, a i sve narodne poslanike da je opozicija podnela zahtev Ustavnom sudu za poništenje decembarskih izbora i to lokalnih izbora, pokrajinskih izbora i parlamentarnih izbora i da je Ustavni sud sve vreme poput tužilaštva u Srbiji krajnje hiberniran.Dakle, Ustavni sud, koji više i ne ekspeduje svoje odluke, koji već godinama funkcioniše u krnjem sazivu, čije sudije se ne biraju i više se ne imenuju, propušta da odluči o nečemu zato što po zakonu nema rok u kome bi trebalo da donese odluku.Bojim se da ne usvajanjem ove odredbe možemo da dođemo ponovo na predstojećim izborima u takvu situaciju da će se sigurno desiti neke izborne malverzacije i da neće postojati pravi mehanizam da Ustavni sud odluči o zahtevu za poništenje izbora.Ono što je takođe rak rana izbornih uslova, odnosi se na koruptivne aspekte samog izbornog procesa. Tu, pre svega, mislim da je bilo neophodno da se usvoje izmene i dopune Zakona o Agenciji za sprečavanje korupcije i da se implementiraju ODIHR-ove preporuke pod rednim brojem 16. i 17.Preporuka broj 16. direktno tangira ono što se zove funkcionerska kampanja. To znači da javni funkcioneri ne bi smelo da koriste javne resurse u toku izborne kampanje. Dakle, ne bi trebalo da mešaju javni interes i stranački interes, već da to rade u slobodno vreme.Ova preporuka je na neki način podrazumevala da Agencija za sprečavanje korupcije opominje javne funkcionere koji se nalaze u izbornoj kampanji da promptno na svom sajtu objavljuje objavljuje ta rešenja, odnosno opomene, što je Agencija za sprečavanje korupcije propustila da učini tokom decembarskih izbora.Građani su Agenciji slali na stotine prigovora. Agencija je na jedan vrlo simboličan način samo upozorila Gorana Vesića i Aleksandra Martinovića, ali ne i onoga koji je glavni u ovoj državi, čije ime se i ne pominje i koji je zaštićen kao beloglavi sup. Dakle, i to smo propustili da učinimo.Što se tiče Preporuke pod rednim brojem 17, koja takođe nije implementirana, a koja bi, po mom sudu, i te kako uticala na poboljšanje izbornih uslova, se odnosi na ulogu Agencije za sprečavanje korupcije da proaktivno sankcioniše i da razmatra trošenje neovlašćenih subjekata tokom izborne kampanje.Podsetiću vas na kol centar SNS-a, koji se ni u jednom izveštaju koji SNS podnosi Agenciji za sprečavanje korupcije nije našao, a to je bila fabrika za kupoprodaju glasova.Podsetiću vas, gospodo narodni poslanici, kupovina i prodaja glasova, kao i lažno sačinjavanje biračkih spiskova predstavlja krivično delo koje je zaprećeno zatvorskom kaznom u trajanju od tri meseca do pet godina.Što se tiče stranke Srbija centar, ona smatra da je neophodno dublje promišljanje promena izbornog zakonodavstva i izbornih uslova. Nas ne zanima, kao što rekoh, ni botoks, ni šminka, mi želimo da predočimo i narodnim poslanicima i građanima Republike Srbije suštinski i dubinske promene izbornog zakonodavstva. Dakle, da se sedne za pregovarački sto i da se vidi da li je proporcionalni izborni sistem ono što odgovara Republici Srbiji koja je podeljena na jednu izbornu jedinicu i u kojoj se bira 250 nas.Da li je vama normalno, da li je moguće, da li smatrate da je celishodno da svi građani Republike Srbije mogu da kontrolišu naš životni stil, da znaju sa kojim sredstvima smo mi ušli u političke vode, kako živimo, gde letujemo, koja kola vozimo, kako se oblačimo dok smo na državnim jaslama i iznad svega sa kakvim materijalnim sredstvima, nepokretnostima, kolima itd. mi izlazimo, tačnije vi izlazite iz političkog života? Naravno, i tu vam je Agencija za sprečavanje korupcije veliki saučesnik, budući da je vrlo selektivna u primeni tih propisa i u vođenju računa o vašim imovinskim kartama.Otuda je izuzetno važno da se Republike Srbija podeli na što veći broj izbornih jedinica kako bi se jačala veza, odnosno spona između birača, dakle između izborne baze i izabranih predstavnika, odnosno nas političara i kako bi birači mogli da sankcionišu naše ponašanje.Uz to, predlažemo i uvođenje tzv. preferencijalnih glasova. Dakle, da izborne liste budu otvorenije za građane, a zatvorenije za partijsku vrhušku i da građani imaju mogućnost da na izbornom listiću zaokruže one birače, odnosno one predstavnike za koje smatraju da su najčestitiji, da su najkompetentniji i oni predstavnici, odnosno kandidati koji osvoje najveći broj takvih glasova, da imaju prednost u dodeljivanju poslaničkih mandata.Ovo za vas su verovatno španska sela u okolini Sevilje, ali smatram da je izuzetno važno da se o ovome dubinski razmotri. Kao što rekoh, nama je potreban serum protiv zmije otrovnice, a ne samo rešenje koje će biti kratkotrajno i koje ima placebo efekat.Kada smo već kod korupcije, vidim da mi sve vreme dobacujete, pa vama, dame i gospodo, su već 12 godina usta puna borbe protiv korupcije. Na krilima lažne tzv. antikorupcije vi ste i osvojili vlast. Od tih 12 godina, punih šest godina niste u stanju da normirate najznačajniji nacionalni antikorupcijski propis. Dakle, Republici Srbiji nedostaje već šest godina

Vrlo je sve povezano.Zahvaljujem na sugestiji.Dakle, za to vreme na jedan vrlo simboličan način pokazujete borbu protiv korupcije tako što hapsite mangupe u vlastitim redovima i zaista je trivijalno da žrtveni jarac bude palilulski neimar gospodin Jovičić ili pak načelnik novosadske policije Malešić.Dakle, vi želite da podvučete kakav-takav učinak pravne države, a imali ste, gospodo, istorijsku šansu. Niste svesni kakvu ste istorijsku šansu imali da modernizujete Srbiju. Dakle, 2016. godine ste otvorili pregovaračko poglavlje za akcioni plan 23. To je suštinska stvar.Kakva stvar.Kakva je vaša borba protiv korupcije danas? Takva je da ste ostvarili u proteklih deset godina najgori rezultat od kada Srbija učestvuje u istraživanjima indeksa percepcije korupcije.Prema nalazima „Fridom hausa“ takođe smo pali i ostvarili najgori rezultat u protekloj deceniji, da smo od jedne tzv. polukonsolidovane demokratije mi danas dospeli do nečega što se zove autoritarni režim, a polukonsolidovana demokratija podrazumeva jedan proceduralni demokratski minimum, podrazumeva slobodne i neposredne izbore, izbore koji su fer, iznad svega izbore koji nisu fingirani, izbore koji se zasnivaju na slobodnoj volji građana, a ne na ucenama, na strahu od odmazde egzekutive.Najzad, ono što je za mene krajnje poražavajuće jeste rezultat globalnog indeksa organizovanog kriminala, gde smo, nažalost, u samom pročelju Evrope. Dakle, treći smo u Evropi po stopi organizovanog kriminala, a za to vreme vladavinu prava vi stavljate u pogon prema studentima koji ustaju protiv izborne krađe u Srbiji, koje onemogućavate da polažu ispite, a za to vreme na vašim ulicama šetaju se slobodno kriminalci koji nemaju policijski dosije,

redom.U vašim zatvorima u proteklo vreme ljudi umiru od posledica prebijanja. Vaše čedo, EKSPO 2027. je Eldorado za korupciju zato što se stavlja van snage ključni zakon, Zakon o javnim nabavkama. Gospodo, da li je to vladavina prava? Ja mislim da to nije vladavina prava, to se zove bezakonje i to je posledica apsolutne vlasti. Lord Ekton je rekao u jednom trenutku - svaka vlast kvari a apsolutna vlast kvari apsolutno,

ODIHR-ovu preporuku pod rednim brojem 5, koja se odnosi na funkcionersku kampanju i koja je vaša rak-rana. Vama je rečeno, što je poražavajuće i ponižavajuće, da ste niko i ništa bez šefa države. Vi ne možete ništa da osvojite na vaše ime i prezime. U vašoj stambenoj zajednici vi ne biste bili ni upravnici, a kamoli da biste mogli da budete…

pretres.Najšire gledano, možete da pričate o jedinstvenom biračkom spisku. Možete da lažete građane o krađi izbora. Sve dopuštam. Ali, vi pričate o stvarima koje nikakve veze nemaju sa tačkom dnevnog reda, iz kog razloga vam izričem opomenu u skladu sa članom 109: &quot;Opomena se izriče narodnom poslaniku koji i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom vas sada molim, prijavite se ponovo, daću vam reč a vi nastavite da govorite u skladu sa tačkom dnevnog reda, ili makar negde okvirno. Biću tolerantna, ali baš da pričate o čemu god želite, neće moći u ovoj Skupštini. Izvolite.

svoju temu i te kako dovela u vezu sa ODIHR-ovim preporukama i bilo je moguće da se pronađe spojnica.Ali, završiću sa funkcionerskom kampanjom, jer to vidim da vam je rak-rana, što je odlično, možete da mi izreknete i 10 preporuka, ali sam kao stršljen potpunosti ušla, in medias res, u osinjak, što je meni pohvala.Dakle, glavni problem je funkcionerska kampanja, Preporuka 5

decembarskim izborima Aleksandar Vučić, koji je šef države i koji bi trebalo da predstavlja jedinstvo svih građana u Republici Srbiji na ovaj način svrstava na stranu svoje političke partije. Nije problem da neko simpatiše jednu političku partiju i da bude njen član, pa makar to bio i šef države. On ima pravo da vodi računa o svom čedu i da bude na njega ponosan. Međutim, problem je kada se stranački, užegrupni i sitnosopstvenički partijski interes stavlja iznad javnog interesa. To se, gospodo, zove sukob interesa. To je zajamčeno ne samo Ustavom Republike Srbije, već i Zakonom o sprečavanju sprečavanju korupcije.Na prošlim izborima gospodin Vučić je bio nosilac 63 izborne liste, a na ovim izborima 83. Prema podacima RIK od 7. maja ove godine, dakle, od pre nekoliko dana, 67 prigovora je zbog toga upućeno. Međutim, svih 67 su odbijeni ili odbačeni sa potpuno različitom argumentacijom. Zahvaljujem. Hvala vam mnogo.Zaista fascinantno. Zapamtila sam da ste kao stršljen koji je ušao u osinjak.Reč ima

Kostov** Poštovana predsednice, gospođo Brnabić, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, dogovor koji smo prethodnih dana postigli predstavlja nesumnjivo demokratski iskorak u političkom životu Srbije. Postigli smo ga zahvaljujući ustupku opoziciji, svesni da ćemo nekim građanima Republike Srbije, koji su iz nekih drugih, ličnih, životnih razloga, a ne da bi uticali na rezultat izbora, promenili prebivalište u poslednjih 11 meseci, otežati ali ne i onemogućiti put do birališta.Dogovarajući se o unapređenju izbornog procesa, pored ovoga dogovora, postigli smo još jedan veoma značajan kvalitet, a to je da smo unapredili kulturu političkog dijaloga. Sa tom konstatacijom saglasili su se i predstavnici CESID-a, CRTE i "Transparentnosti Srbije". Iako je bilo različitih, pa čak i suprotnih, neki bi rekli dijametralno suprotnih stanovišta, razgovarali smo u mirnoj, neostrašćenoj atmosferi, uz obostrano uvažavanje, bez vređanja, netrpeljivosti i govora mržnje, čemu je posebno doprinela predsedavajuća tim sednicama, gospođa Ana Brnabić.Konstruktivna i demokratska atmosfera vlada i na sastancima Radne grupe za unapređenje izbornog procesa.Molim

a kojima predsedava gospodin Nemanja Nenadić iz "Transparentnosti Srbija".O neophodnosti da konstruktivno polemišemo i tako stalno unapređujemo politički dijalog više puta je u svojim intervjuima govorio i predsednik poslaničke grupe PUPS-a - Solidarnost i pravda, gospodin Stefan Krkobabić, navodeći ocenu i stav čuvenog sociologa kulture i mog omiljenog profesora Ratka Božovića, nažalost nedavno preminulog, da imamo kanonadu paralelnih monologa umesto neophodnog konstruktivnog političkog dijaloga. Taj dijalog se, gospodo, upravo dogodio prethodnih dana, kada smo razgovarali kako da unapredimo izborni proces i dalje razgovaramo. Dijalog koji vodi ka zakonskim rešenjima koji će omogućiti da građani Srbije bolje žive neophodan je i na sednicama ove Skupštine Srbije koje treba da budu hram i model kulture primerenog političkog dijaloga i svakog drugog dijaloga u javnom životu.Taj dijalog može, naravno, da ima i dramski i zaplet i rasplet i nešto povišeni ton, ali uvek uz određeni stepen tolerancije i nužno poštovanje ličnosti sagovornika.Kolega koji trenutno nije tu pored moje leve strane, gospodin dr Bačevac, često citira velikane misli, Cicerona itd, a ja ću citirati danas, vrlo kratko, jednog savremenika Srbija će biti prva evropska zemlja s kojom će Kina graditi zajedničku budućnost, Si Điping. Živela Srbija! Hvala.

Ona otprilike dobro objašnjava ovu situaciju u kojoj smo se našli. Ja se ne sećam da je ikada u jednoj pravoj demokratiji se dešavalo nešto slično, tačnije da se o izbornim uslovima, o biračkom spisku razgovaralo u trenutku kad su izbori raspisani, u trenutku kad kampanja uveliko traje, u trenutku kad su predate skoro sve liste. Kod nas je to nekako postao običaj i slučaj. Upravo zbog toga ovi izbori, pre svega, u Beogradu, za nas i nisu izbori i na njih nećemo izaći.U ovom zakonu od nas se traži da imamo poverenje u vas da ćete ovaj zakon sprovesti. Meni je tu posebno interesantno, pa postojali su i neki drugi zakoni. Dakle, postojao je Zakon o prebivalištu pa smo videli da se on nije baš toliko poštovao. Vi kažete da su to laži, pa te laži smo čuli od vaših ljudi.

čuli u Surdulici, takođe je vaš član pričao o tome.Danas o ovome ne bismo pričali da se nije desio 17. decembar i da se nije desila Arena. Arena se desila, na vašu žalost, a da se nije desila vi biste imali 56 odbornika u Skupštini grada i danas ne bismo govorili ni o izborima, niti o bilo čemu drugom. Interesantno je da pred svake izbore nekoliko dana, nakon ili oko zaključenja biračkog spiska, izađe vaš predsednik Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i kaže – oni su vodili, ali mi smo preokrenuli. Kako ste to preokrenuli baš kad se zaključi taj birački spisak?Upravo zbog toga sve ovo mene podseća na jednu izjavu Emira Kusturice. Kada su ga pitali šta misli o nekoj osobi, on je rekao - šta da vam kažem o tom čoveku, on vam ukrade novčanik, a onda vas pozove na večeru i plati parama iz vašeg novčanika. Nekako ovaj zakon i ovo što sada radite mene podseća na čitavu tu situaciju. Jednostavno, nemam poverenje da ćete vi do kraja, zaista pošteno raditi na ovom zakonu zato što do sada niste pokazali kroz ovu istoriju vašeg ponašanja.Kada pričamo o izborima, naravno, idemo o biračkom spisku, ovo nije sređivanje biračkog spiska. U ovom zakonu, ponavljam, ne postoji kontrolni mehanizam na koji vi možete da utičete da li je neko zaista u poslednjih 11 meseci bio prijavljen, ili nije. Mi ne znamo da li ćete vi možda antidatirati te prijave ili ćete uraditi nešto slično. Kada pogledamo birački spisak i broj ljudi, jasno je da u Srbiji ima 1.200.000 ljudi više na biračkom spisku, nego što realno može da glasa.

vi imate činjenicu, i to je činjenica, da je 72% ljudi izašlo na ove izbore. Da li stvarno verujte da u Srbiji izlazi 72% ljudi na ove izbore? Teško, jako teško.U Beogradu imate 230.000 ljudi više na biračkom spisku, nego što realno može da glasa. To su problemi sa biračkim spiskom. Mi to ovim zakonom nismo rešili.Mediji. rešili.Mediji. Od početka godine do danas, evo danas je 10. maj, Aleksandar Vučić se pojavio na medijima sa nacionalnom frekvencijom 93 puta. 93 puta. Verujem da je vama malo. Od toga u aprilu mesecu, od 30 dana aprila, 23 puta. Za isto to vreme niko od opozicije, od parlamentarne opozicije, nije mogao da gostuje na televizijama na one četiri televizije poznate sa nacionalnom frekvencijom. Da li su to slobodni i fer i pošteni izbori? Ne bih rekao.Izborne liste. Mi i danas imamo fiktivne izborne liste. Dakle, potpuno je neverovatno da u Beogradu imate četiri liste koje su navodno skupile potpise. Vrlo sličnu situaciju smo imali 17. decembra, pa je dokazano da su neki potpisi falsifikovani. Neki ljudi su svedočili da oni nisu dali svoj potpis za podršku toj listi. Da li je neko za to odgovarao? Nije. Mi smo ovde imali, među vama u vašim redovima postoje poslanici koji su kršili izborni zakon. Godine 2017. godine slikajući se sa imenom i prezimenom jednog zaokruženog kandidata na izbornom mestu. To je kršenje izbornog zakona. Da li je neko odgovarao za to? Nije. I dalje postoji kupovina glasova, kapilarni glasovi, i dalje postoje pritisci u javnim preduzećima, a to smo mogli da vidimo i pre neki dan,

Dakle, i dalje je 2.000 nadoknada za kontrolore. Vi sami, to ste mi pričali, imate problem da nađete ljude koji će zaista biti kontrolori. Ta kontrola je sve manje kvalitetna, ljudi ostaju duboko u noć zato što ne mogu da se izvuku i da isprate te izbore do kraja i da saberu ono sve što je glasano i način na koji je glasano. To je veoma loše i to je pogrešno. Nekako nemam poverenje u vas da ćete tako nešto ispraviti.Rečeno je da se ovim zakonom smanjuje mogućnost dovođenja tih fiktivnih ili fantomskih glasača. Ni to nije tačno, jer ponavljam, nema kontrolnog mehanizma. Postoji mogućnost uvida i vi uđete i vidite da li je neko prijavljen ili nije prijavljen, ali vi ne znate da li je on bio prijavljen ranije, kad je zaista ubačen u taj birački spisak, i da li je možda antidatirano to njegovo ubacivanje.Znate, u svemu ovome, nažalost, učestvovali su određeni delovi policije, određeni delovi nekih ministarstava. Opet niko nije odgovarao. Ono što smo mi tražili, vrlo jasno je, revizija biračkog spiska sa mogućnosti kontrole od 2018. godine do danas, pa da vidimo šta se zaista dešavalo, da vidimo da li je…Pazite, možda u nekom imaginarnom svetu, u toj fikciji koju ste stvorili niste dovodili te birače. Nažalost, mi imamo dokaze da jeste, sami ste priznali da jeste, ali dajte nam mogućnost da vidimo. Ako stvarno niste, što nam ne dozvoljavate da vidimo.U tom cilju, u cilju činjenica da smatram da niste kredibilan partner i da bez kontrolnog elementa ovaj zakon ne može da se prihvati, ja ću izneti sledeće činjenice, činjenice koje otprilike, kada odete u banku, pa postoji nešto što se zove kreditna istorija, a to je način da banka proveri da li može da ima poverenje u vas ili ne može. Ovo što ću sada pročitati je vaša kreditna istorija. To je spisak određenih neistinitih činjenica, da ne kažem laži, koje ste izneli, neki od vas, u proteklom periodu.Avgust 2019. godine Doljevac. Neko je obećao da će ta dva minuta snimka, da će zamoliti nadležne državne organe da pokažu ta dva minuta snimka i da vidite sa kakvim su se lažima služili svih prethodnih meseci. Ja i dalje nisam video ta dva minuta. Dakle, to je bila laž.Rečeno je da se ne gostuje, jedan čovek je rekao da često ne gostuje po televizijama, nego eto koristi ovu priliku koju ima u tom trenutku. Ja sam rekao – 93 puta je bio od samog početka godine. Na televiziji je bio, u pet meseci, tri meseca.Za Rio Tinto je rečeno da bi trebao narod da odluči. Rekli ste da nikakve suštinske odluke i strateške nećete donositi bez toga da se pita narod. Jel neko pitao narod? Pa 2015, 2016, 2017. – sigurno se neću kandidovati za predsednika, narod me je izabrao da vodim Vladu, ne pada mi na pamet da budem predsednik. Šta bi? bi? Izabran čovek za predsednika.Jul 2022. godine, niko kao srpski predsednik u mandatu svog predsednika nije bio u Jasenovcu. Ja videh gospodina Tadića 2010. godine. Ponavljam, sve ovo pričam da bih diskreditovao vas kao partnera kome može da se veruje u sprovođenje ovog zakona. Dakle, nemojte da mislite da odstupam od teme, ovo je sve vrlo jasno u

da objašnjavate do sutra, ali držite se dnevnog reda i opet puštam da pričate sve, o svemu i svačemu, ali stigli ste i do Jelene Marjanović. Nema veze što ste slagali da je Boris Tadić ikada tražio ili bio u Jasenovcu. Nije. Bio je čak u Donjoj Gradini. Naučite jednom razliku između Donje Gradine i Jasenovca. Sramota je da ne znate.Da vam kažem, stigli ste u vašem izlaganju do estradne pevačice koja je ubijena i kažete mi da se držite dnevnog reda. Vratiću vam reč, ali molim vas da se držite dnevnog reda ili bilo gde u sklopu 10 kilometara, tamo, vamo, levo, desno, od dnevnog reda. Izvolite. Marsenić** Pitanje ovog zakona je pitanje poverenja u vaše ponašanje, u ono što ste radili u proteklom periodu, u ono što ste pričali u proteklom periodu. Ove činjenice koje ja iznosim, ma sve su činjenice i to je sistem logora Jasenovac i Donja Gradina. Jeste, to je sistem logora Jasenovac i tu je 2010. godina na 65. godišnjicu probijanja zatvorenika, pošto ova, ona država Jugoslavija nije radila ono što je trebalo da radi, nije oslobađala logor Jasenovac, ali to je sad nebitno.Ono što je važno je poverenje. Mi ne možemo imati poverenje da ćete vi ovaj zakon sprovoditi bez kontrolnog elementa. On ne postoji u zakonu. Ja hoću da pokažem na ovim primerima da ne postoji poverenje opozicije, vrlo jasno i nedvosmisleno, ne postoji poverenje opozicije zato što ste toliko puta do sada slagali nas da mi jednostavno nemamo mogućnost da podržimo ovakvu vrstu zakona bez kontrolnog elementa. Šta je problem? Ja ne vidim šta je problem. Šta je problem?(Milenko

nije ova poslanička grupa, niti bilo ko iz vladajuće koalicije ili većina u ovoj Skupštini predlagač ovog zakona. Ne treba vi da ubeđujete da nemate poverenje u njih, ubeđujete da nemate poverenje predlagača zakona. To, naravno, što ste rekli nije sasvim tačno. Dakle, to je bio plod vašeg dogovora, da li je tako? Vi ste se nešto dogovorili i vi ovde predstavljate državu, vi ste većina u ovoj državi. Vi treba da sprovodite ovaj zakon.Kako ste sprovodili Zakon o prebivalištu? ste sprovodili Zakon o prebivalištu? Da li ste ga sprovodili na način koji jeste zakonit, koji je ustavan? Pa, niste. Logično je da ja imam sumnje, sumnje i želimo da ispravimo ovaj zakon.Mi nemamo poverenja u to, kakav je izborni i kakav će biti ovaj izborni proces? Nemamo poverenje. U U vas, u vas nemamo poverenja. Kako možemo da imamo poverenja, prevarili ste nas svaki put? Svaki put, ali apsolutno svaki put i svaki put ste našli način da ponovo prevarite.Ono što se desilo u decembru, 17. decembra 2023. godine to je verovatno nezapamćeno u istoriji ove zemlje, da ste toliko brutalno dovodili ljude iz ostalih krajeva da ne biste izgubili u Beogradu i sad nam donosite ovaj zakon bez kontrolnog elementa. Zaista smešno.Neću više, zaista nema razloga da na ovakav način pričamo, niste mi dozvolili da završim svoje izlaganje do kraja. Ne, ne hvala, ne treba. Ne treba, hvala vam. Nakon svega ovoga i nakon vašeg oblačenja te „jagnjeće kože“ preko onoga što vaš karakter zaista jeste, a to ste pokazali mnogo puta pre nama, jasno je da su ovi izbori u Beogradu farsa i jasno je kako će oni opet završiti. Hvala vam.

da predsedavajući vodi račun, red u Skupštini, a nikako da ovakvim ponašanjem omalovažava govornika i da ga stavlja u ulogu nekog deteta.Kolega je jedan divan, vaspitan čovek, a vi treba da naučite jedno pravilo, ja ću vam reći. Najbolji sudija na terenu je onaj koji se ne vidi i za ime Boga nemojte ulaziti u bespotrebne polemike, nemojte nikoga omalovažavati. Čovek je izneo određeno viđenje situacije, nema potrebe ni vi kolege da išta radite, da ovaj Dom liči na nešto.Ako svi želimo da liči na nešto, onda mora svako da pođe od sebe da da jedan doprinos koji se zove civilizacijski doprinos. Ona zemlja koja raspravlja o izbornim uslovima 2024. godine davno je raskrstila sa civilizacijom. Mi to moramo da prihvatimo, gospođo. Moramo.I nemoj, drage moje kolege, one birokratske iznose, ja sam čovek koji zna šta je esencijalna stvar politike. Mi živimo najstrašnije vreme gde je ovaj sistem razorio društvo, opozicija su narodni neprijatelji, e pa neće moći. Ponašajte se prema nama dostojanstveno, ja ću 100 puta i svi mi više dostojanstvenije.Da vam kažem nešto, mom kolegi do mene dobacivao je kolega. Nikad nisam ličan, ni prema kome neću biti ličan, kraljevski govorim i želim da ovaj Dom liči na nešto.Živela sigurno neka kraljevina Srbija, lepša, organizovanija, vaspitanija. U ime toga,

ime toga. To smo završili.Možete gospodine narodni poslaniče da pročitate Poslovnik, zaista nije teško. Dakle, moj posao ovde je da se bavimo ovim i da se pridržavamo ovog Poslovnika, razumete? U tom Poslovniku, u članu 106. piše da narodni poslanik koji govori treba da se drži tačke dnevnog reda. Ja nisam videla gde je estradna pevačica koja je ubijena na našem dnevnom redu, a on je i do nje stigao.Tako da, zbog toga član 103. oduzimanje vremena.Izvolite, reč ima Ana Jakovljević. Poštovane građanke i građani Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, „Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem“, reči su velikog Meše Selimovića.Od kada je 17. decembra prošle godine na izborima održanim u Srbiji, na do sada nezapamćen način, prekrojena izborna volja građana, o čemu postoje brojni dokazi, kao i izveštaji domaćih i stranih posmatrača koje je vlast pozvala da prate izbore, opozicija je na osnovu poverenja koje joj je ukazalo preko milion građana Srbije odlučila da pruži otpor i da ne pristane na takvo prekrajanje volje.To nepristajanje smo prethodnih meseci vrlo jasno iskazali, boreći se brojnim demokratskim sredstvima, protestima na ulicama, borbom u okviru institucija Republike Srbije, pre svega u parlamentu, skretanjem pažnje međunarodnim partnerima Srbije sa kojima sarađuje i razgovara najpre vlast, a potom i ostali politički akteri u ovoj zemlji, na nedopustivo kršenje izbornih prava.Svesni prava.Svesni političke krize koja je nastala nakon decembarskih izbora, imajući u vidu interese građana čiji smo narodni predstavnici, ušli smo u pregovore sa vlašću o izbornim uslovima. Ti pregovori su započeli 1. aprila ove godine i uprkos simboličnom datumu, za nas iz opozicije, oni su bili sve samo ne šala, već upravo suprotno.Jasno smo istakli tri zahteva, da se formira komisija od predstavnika vlasti, opozicije i civilnog sektora koja će imati izvršna ovlašćenja za kontinuirano unapređenje biračkog procesa, da Javni servis istinito, nepristrasno i profesionalno izveštava o aktivnostima svih učesnika izbornog procesa, da svi preostali lokalni izbori u opštinama i gradovima budu raspisani u isto vreme sa izborima za Skupštinu Grada Beograda.Započeti Beograda.Započeti pregovori koji još uvek traju nisu bili ni malo laki. Tokom pregovora slušali smo kako su zloupotrebe koje su jasno dokumentovane zapravo izmišljene, a i da izmene u biračkim spiskovima nisu dokazane.Na naše predloge za unapređenje izbornog procesa, kao i uvida u birački spisak, dobijali smo komentare da su oni, citiram: „Zasnovani na strahu koji je metafizička kategorija i kojom parlament jedne zemlje ne može da se bavi.“Juče popodne prilikom predaje opozicione izborne liste za Grad Beograd, desila se vrlo zanimljiva situacija pa bih volela da je stručnjaci za metafizičko objasne građanima Srbije. Naime, kandidatu Narodnog pokreta Srbije na listi za odbornika u Skupštini Grada Beograda, koji je već bio odbornik od 2018. godine i bio je kandidat za odbornika na izborima koji su održani u decembru, je juče nakon predaje liste „Biram Beograd“ rečeno da se ne nalazi u biračkom spisku, iako se u prethodnom periodu nije dogodila ni jedna činjenica kojom bi u skladu sa zakonom on bio izbrisan iz tog spiska.Moj spiska.Moj advokatski mozak jasno vidi niz zloupotreba i krivičnih dela koja su učinjena ovim aktom za koje bi neko trebalo da odgovara i verovatno i bi da živimo u demokratskoj državi. Ali, umesto toga, upućeni smo na metafizičke analize date situacije, pa bi sada valjda da pravosudni sistem ove zemlje krene konačno da radi svoj posao i reši sve slučajeve ovog tipa, trebalo bi da se upustimo u metafizičku analizu jeli svet konačan ili beskonačan, jesu li su duša i telo isto ili različito, pa možda naš kolega iz Narodnog pokreta Srbije iako fizički ne postoji u biračkom spisku možda može dušom da bira i da bude biran u prostoru van fizičkog sveta.Nego da ostavimo na stranu svu komediju u koju je vlast pretvorila izborni proces u ovoj državi, građanima Srbije želimo jasno da poručimo da smo se uz zaprećenje izbornih procesa borili da bar malo unapredimo i da ćemo i nakon njega i nastaviti borbu za vladavinu prava u Srbiji. Tako smo usvojili i izmene zakona koji je omogućio da svi izbori za gradove i opštine u Republici Srbiji budu održani istog dana to je 2. jun 2024. godine.Formirana je Radna grupa koja je već počela da radi i koja će i nakon 2. juna 2024. godine nastaviti kontinuirano da radi na unapređenju izbornih procesa u Srbiji, a u ovom konkretnom slučaju će izuzetno dobiti nadležnost da vrši uvid u Jedinstveni birački spisak po precizno utvrđenim parametrima, kako i da prati promene koje se u njemu dešavaju i koje su se i do sada dešavale kako bismo sprečili ponavljanje scenarija iz decembra prošle godine.Danas su pred nama izmene i dopune Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku čiji je Narodni pokret Srbije predlagač zajedno sa ostalim opozicionim kolegama koje izlaze na izbore.U skladu sa predloženim izmenama svi građani koji su prethodnih 11 meseci promenili prebivalište, tačnije od 3. jula 2023. godine do 2. juna 2024. godine, svoje biračko pravo će moći da ostvare na biračkim mestima prethodnog prebivališta. Praksa je da se biračko pravo dozvoli u određenoj lokalnoj samoupravi nakon nekog vremena od preseljenja i ranije je postojala kod nas, a i danas postoji u svetu.Takođe je važno ovom prilikom i napomenuti da građani neće moći da glasaju na osnovu boravišta već samo na osnovu prijavljenog prebivališta, jer će Uputstvo u sprovođenju Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku, koje je donelo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, biti stavljeno van snage.Uvažene građanke i građani Republike Srbije, slobodni izbori su temelj svakog demokratskog društva. Ono što svi moramo iznova i iznova da se podsećamo je da je vlast smenjiva i da po Ustavu zagarantovanom pravu možete slobodno bez pritiska i ucene da birate svoje predstavnike dok god ne dobijete vlast koja će raditi u vašem interesu. Takva vlast mora da vam omogući da možete da živite od svog rada, a ne da čekate kada će vam neko tu i tamo samovoljno pred izbore udeliti neki novac, da možete da dobije adekvatnu zdravstvenu zaštitu, jer uskoro neće imati ko da nas leči, da naša deca dobiju obrazovanje koji će ih spremiti za život i da se osećaju sigurno u školama i vrtićima, da državne institucije rade nepristrasno i profesionalno svoj posao, a ne da se preko njih pojedinci bogate bogate sebe raspolažući našim novcem bez ikakve kontrole.Zato što čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem Narodni pokret Srbije bira borbu za svaki grad i svaku opštinu u Republici Srbiji koja 2. juna 2024. godine izlazi na izbore tačnije njih 88.Biramo borbu i uvek ćemo je birati sve dok Srbija ne postane uređena zemlja po demokratskim standardima, a to je dragi građani naša zajednička borba, to je borba svih nas i zato je neophodno da u što većem broju izađete 2. juna 2024. godine na izbore, jer je nas ipak više.Stalno slušamo kako vlast ima većinu kada to pretvorimo u matematički izraz vlast ima polovinu od polovine izašlih birača pa prostim računom dolazimo do jedne četvrtine broja birača u Republici Srbiji. Tu četvrtinu na prethodnim izborima su dobili prekrajanjem izborne volje.Građani Republike Srbije, u prethodnih mesec i po dana smo se borili i izborili da se birački uslovi u Srbiji unaprede i borbu ćemo nastaviti i nakon 2. juna. Ono što je ključno da uvek znate je da je moć za dalju borbu i u vašim rukama. Biračko pravo je vaše lično pravo i vi ste ti koji odlučujete u kakvoj državi želite da živite. Zato vas pozivam da nam se 2. juna u što većem broju pridružite i izađete na birališta širom naše lepe zemlje, u gradovima i opštinama gde se izbori održavaju. Samo zajedno možemo stvoriti zemlju po svetskim i evropskim standardima u kakvoj zaslužuju da žive svi naši građani i zato sledeći svetle primere naših predaka 2. juna izaberite borbu olovkom, jer na slobodu niko neće pokloniti. Za nju se uvek moralo boriti. Mi biramo pobedu. Hvala vam.Reč ima Marinika Tepić. ovaj zakon je smokvin list, tačnije listić, kako su to objasnili pravni stručnjaci za izborno pravo. Njegov cilj je da vlast nakon epohalne izborne krađe 17. decembra može da kaže – evo ispunili smo sve zahteve opozicije da su ovo čak i izbori po pravilima opozicije, po pravilima koje je opozicija odredila, da ih maltene opozicija i sprovodi i na kraju 2. juna uveče da može da kaže – pobedili smo čak i po pravilima opozicije. To znaju svi koji predlažu ovaj zakon i to znaju svi koji će glasati za ovaj zakon. To znaju i ljudi iz civilnog sektora koji po sopstvenom priznanju kažu da je ovaj zakon duplo golo.Da golo.Da se ne lažemo ovde pred građanima Srbije, svi ovde znaju da se ovakvom izmenom Zakona o biračkom spisku ne eliminišu fantomski birači, niti se ispravljaju brojne druge nepravilnosti, a kamoli sprečava vlast da i dalje sasvim neometano manipuliše biračkim spiskom.U ovome ne piše ništa od onoga što treba da piše kako bi se birački spisak zaista očistio od fantomskih birača pred tzv. izbore 2. juna.Svi ovde znamo da fantomske birače vlast ne upisuje samo od 3. jula prošle godine, kako ovaj zakon to pokušava da prikaže, pošto sada znamo da fantomske birače upisuju već šest godina i kako onda bilo ko može da misli da su za šest meseci ili 11 meseci upisali koliko i za pet i po godina? Fantomski birači se, gospodo, rešavaju tako što se vidi ko je sve dobio prebivalište od 1. januara 2018. godine, da se uporedi gde ti ljudi primaju plate, gde im deca idu u škole, gde su zaposleni.Za za koje se utvrdi da nešto nije u redu, policija uz prisustvo posmatrača ide da proveri da li tu zaista žive. A pošto se ništa od ovoga neće izvršiti upozoravam još jednom

jer će Aleksandar Vučić 2. juna uveče reći, ponoviću – pobedili smo i pod uslovima opozicije i što je još gore da je to dokaz da izborne krađe 17. decembra nije ni bilo.Da stvar bude gora, u obrazloženju izmene zakona stoji da se opšti interes nalazi u vraćanju poverenja građana u tačnost biračkog spiska. To mnogo lepo zvuči, samo još kada bi bilo tačno, a nije, jer od ovog što se predviđa uopšte ne zavisi tačnost Jedinstvenog biračkog spiska.Vraćanje poverenja građana u tačnost Jedinstvenog biračkog spiska zavisi od onoga čega u izmenama i dopunama ovog zakona nema, a moralo je biti. U prvom redu nema odgovarajuće stručne i koliko-toliko nezavisne revizije Jedinstvenog biračkog spiska. Revizija koja znači izmene i dopune u biračkom spisku, znači ispise, upise, ispravke, dopune, što je trebalo da bude nadležnost revizione komisije na koju smo toliko insistirali, ali ni od nje ni slova. Samo tako i jedino tako pravom revizionom komisijom postiže se poverenje u tačnost Jedinstvenog biračkog spiska.A

Kako će se sprečiti krađa glasova? Nikako. To je takođe svima jasno i biće svega toga još i više nego 17. decembra i zato ovo nisu izbori.Da ne dodajem da niko od predlagača više ni ne pominje transparentnost biračkog spiska. Sećate se onog, mora uvid javnosti, sećate se onog mora ime, srednje ime, prezime i adresa birača,

momenta kada se usvoji ovaj zakon svi koji za njega budu glasali staće iza toga da je birački spisak u najboljem redu i sve primedbe i prigovori o tome u toku i posle izbora biće nažalost smešni.I na kraju da podvučem još jednom i apelujem na kolege da još jednom razmisle pre glasanja i davanja legitimiteta unapred pokradenim izborima, ovaj zakon je strašno opasan zakon sa ogromnim posledicama po demokratiju u Srbiji za koju se borimo. Nakon usvajanja ovog kako će ga vlast nazvati opozicionog zakona, borba za stvarnu promenu izbornih uslova biće mnogo teža. Razumem i neke kolege iz opozicije koje su odlučne da učestvuju na takozvanim izborima 2. juna. Oni veruju da će imati glavne uloge iako znamo svi da je režiser već završio predstavu. Potrebno im je da dokažu da su nešto postigli.Ovaj zakon nije ono o čemu pričamo godinama, naročito posle 17. decembra. On zaista ne menja ništa, jer nema ni promene u medijima, na javnom servisu, nema smanjenja pritiska na birače, nema zaustavljanja korupcije, nema sprečavanje kupovine i prodaje glasova, nema ama baš ničeg što bi biračima vratilo poverenje u izborni proces.Želim proces.Želim u samom zaključku da pokažem građanima dokaze koje smo takođe objavljivali i ranije, ali nažalost mediji su to vrlo slabo prenosili. Dokaze o fantomskim biračima mnogo pre 3. jula, dokaze s kraja 2021. i početka 2022. godine, dokaz o tome, snimke smo takođe imali, kako se dovoze građani iz Doboja, Sarajeva, Bjeljine, da se prijavljuju u policijske stanice u Beogradu na Novom Beogradu, konkretno da bi glasali na lokalnim izborima, ali ovde imam jedan baš dobar primer.Ovo je primer iz februara 2022. godine. Dakle, mnogo pre 3. jula 2023.

nadređeno lice naložilo da odu u policijsku stanicu Zvezdara i ljudi su otišli, misleći da treba da obave neki zadatak. U službi svog posla i zaposlenja. Međutim, tamo ih je dočekalo drugo lice u lancu ove kriminalne grupe za fantomske birače sa već uplaćenim priznanicama na imena tih ljudi iz „Gradske čistoće“, sa već uplaćenom taksom za promenu prebivališta na njihovo ime. Ovde su dokazi, evo i za tužilaštvo i za sve koji su zainteresovani. Ljudi nisu imali pojma, dovedeni pred svršen čin, sva sreća pa su neki odbili, ali neki nažalost nisu smeli, jer su znali da ih čeka odmazda već sutradan na radnom mestu i gubitak radnog mesta.Dakle, čekalo ih je lice sa već uplaćenim, ponavljam priznanicama sa taksom za promenu prebivališta na njihovo ime, sa sve kupoprodajnim ugovorom vlasnika stana. Ovde može da se vidi, neću pročitati, tužilaštvu ću rado dati, ime, adresa, lična karta vlasnika stana koji čak možda nije bio ni prisutan, nego je to lice u lancu ove kriminalne radnje donelo umesto njega, na čiju adresu treba da se prijave lažno ovi ljudi, ljudi, zaposleni u JP.Ovih dokaza ima koliko god želite, ali ono sa čime želim još jednom da zaključim jeste da je ovo gospodo draga izuzetno opasan zakon. Ovo je zakon

po uslovima opozicije i da svaka naredna borba za izborne uslove u koje smo se zaklinjali prethodnih četiri ili pet meseci će biti ne samo mnogo teža, nego bojim se teška i teskobna i ne znam vidi li joj se kraj.Ja vas još jednom molim da razmislite, i predlagače, ove koji glasaju, njima ovo dobro dođe da se da legitimitet njihovim lažnim izborima 2. juna, a mi ostajemo zabrinuti

u svim ovim kukumavkama od 18. ili 19. decembra 2023. godine nismo još čuli da je Aleksandar Vučić sproveo jedan ozbiljan inžinjering birački još 1957. godine.Naime, 1957. godine je strašno promenjena biračka struktura građana Beograda, jer je Obrenovac nekom nesrećnom odlukom i cela teritorija opštine i Valjevske nahije pripojena Beogradu. Znači, isključiva odgovornost Aleksandra Vučića bar jedno 20 godina pre nego što se rodio i čudi me da nema danas i tog zahteva da se i ta odluka stavi van snage, jer ne zna se kako isključiti iz glasačkog procesa birače koji znaju da cene rad, red i uspeh.Ako ko ne sme da priča o bilo kakvom manifetluku, manipulisanju, biračkim spiskovima, to su oni koji su na vlasti od 2000.

fantomski birači o kojima sada slušamo nestali su kada su prestale da se koriste te sveščice koje su oni držali u fiokama zaključane, po lokalnim sredinama i koje su služile kao birački spiskovi na koje se nije znalo ni koje, ni kako, ni zašto upisan i zašto izbrisan. Ti fantomski birači su nestali uvođenjem Centralnog biračkog spiska koji je apsolutno jasan i transparentan. Prema tome, sve ovo što slušamo ovih nekoliko meseci, pa i danas je posledica toga što je neko gražio političku utakmicu, tražio izbore po svaku cenu u decembru mesecu i onda verovatno od svojih mentora i mecena pogrešno upućen da će te izbore dobiti i to vrlo uspešno i sa velikom razlikom, dva dana nisu mogli da dođu k sebi i nisu znali šta da kažu i onda su počeli da izmišljaju o nekim fantomskim biračima.Hajde biračima.Hajde malo prestanite da vređate inteligenciju barem građana Republike Srbije i prekinite više te priče sa nekim fantomskim biračima koji su dovoženi autobusima iz Republike Srpske. Stvarno, bre, kako vas više nije sramota? Pa nekome ko uopšte ne prati politiku jasno je da je to tako koordinirana akcija sa ovim pokušajem da se izglasa rezolucija o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama i da izvor ovoga što danas komentarišete ponovo potiče sa istog mesta, sa istim ciljem. Nikakve veze ovo o čemu slušamo, ovo trabunjanje, nema veze sa izborima. Izbori 17. decembra su bili savršeno regularni i čisti. Ako neko može da zamisli 40.000 navodnih uveženih birača, onda mora da zamisli i kolonu autobusa od preko 30 kilometara koja treba da dođe i izađe iz Republike Srbije i da to niko ne vidi. To može samo u naučno-fantastičnim filmovima ili u bolesnim glavama ili kada neko ima problem kako da opravda neuspeh sam pred samim sobom.Ova farsa Srbije protiv nasilja, koja je još na ivici međusobnog nasilja, unutar sebe, što je jako zanimljivo, a ogleda se u tome što jednima se žuri da ovaj Predlog zakona prođe što brže, što tiše, a drugi predlažu amandmane, ovi Đilasovi, da stupi na snagu osmog dana. Ja se nadam da neće stupiti nikad, ali hajde glasanje će doći na red, pa ćemo da vidimo.Šta je rezultat svega ovoga? Farsa koja se stvara da neko navodno bojkotuje izbore u Beogradu zato što nisu uspeli. Ma nije tačno. Ja samo imam jednu dilemu – da li su shvatili da im Đilas toliko u Beogradu umanjuje glasove, pa je ovo bio elegantan način sa ovim izmišljanjem bojkota da ga maknu sa svih lista i da na njima ne učestvuje ili im je neko rekao da će na ovakav način da ponovo uspeju da motivišu svoje biračko telo? Ja bih pre rekao da su shvatili da im on umanjuje to, a izgleda da je ostao i bez para, ne da više pare za izbore, neće da baca pare u prazno, ili su našli drugog mecenu. To ćemo možda otkriti, ali u krajnjem slučaju ni to nije važno, jer šta god oni radili, oni izbore ne mogu da dobiju, jer njih građani ne žele kao vlast.Ovaj ovaj pokvareni udar koji konstantno traje, danas na jedan skoro poluhibridni način, na našu braću iz Republike Srpske, gde se pokušava stvoriti jaz između njih i nas, stvoriti ovde u nekom krugu dvojke po ovim kafićima utisak da eto sad nisu uzeli vlast zato što je neko došao sa strane, pa glasao. Pa, dajte, molim vas, minite se te priče. Ni na jednom jedinom biračkom mestu ljudi u biračkom odboru, pa čak i u Beogradu, znaju jako dobro svoje komšije, svoje sugrađane. Ni jedne jedine primedbe pisanog prigovora, ne postoji ništa. Pa vi niste mogli, jeste li sami to smislili ili vam je neko pomogao da su uvoženi birači?Prema tome, to prekinite da radite, jer je to nešto što je čak i ispod vašeg nivoa. Možete da shvatite ili ne morate, ali moram da vam kažem da ste postali potpuno svesni da ste sami izazvali utakmicu, da vas je neko na to natociljao, a natociljali su vas vaši mentori, vaši savetnici, da vi tu utakmicu ne možete da dobijete i sad jedna polovina glumi da je pobegla na poluvremenu te utakmice, jer praktično izborni proces za izbore u Beogradu nije završen, a druga polovina ima neke svoje druge interese koje bi želela da realizuje.Koliko su ti interesi niski govori i sledeći stav, ne očekuje se u politici previše iskrenosti i poštenja, ali je obrazlagač ovog predloga mogao da kaže i ono što je bio njegov stav, kada mu je kolega koji je takođe u opoziciji sugerisao da ovo nije baš u skladu sa Ustavom i da može da proizvede i sudske sporove moguće i naknadu koju bi platila Republika Srbija, apsolutno u maniru stranke čije tradicije baštini rekao da ga to uopšte ne zanima, da je ovo politička odluka i da ga pravo uopšte ne interesuje, da ga Ustav uopšte ne interesuje i da će u krajnjem slučaju država da plati štetu ako bude morala, jer je ovo način da se stekne poverenje u birački spisak. U stvari, ovo je samo način da oni izmisle alibi za neuspeh 17. decembra, a i za neuspeh 2. juna. I nemojte da sumnjate, ako smo vas onako maestralno pobedili 2012. godine, kada sem radio „Fokusa“ o našem programu, o našim idejama, o našem postojanju je neko mogao u medijima da pronađe samo ako, ne daj bože, neko umre, pa mu se objavi umrlica, ali građani Srbije su prepoznali da je krajnje vreme da vi koji biste ponovo da se vratite na vlast morate da odete, da bi Srbija preživela.Izmene preživela.Izmene biračkog zakona koje predlažete će mnoge ljude povrediti i vas je apsolutno baš briga za to. Tako ste i rekli. Tako je i gospodin koji je ovde obrazlagao ovaj predlog rekao da ga uopšte ne interesuje kome će to biti pravo uskraćeno da glasa. Ja lično, sticajem okolnosti, poznajem ljude koji su se vratili iz inostranstva, vratili su se iz Kanade jesenas, prijavili se uredno u Obrenovcu i njima će, ako ovo bude izglasano, biti uskraćena mogućnost da glasaju. Nisu ljudi promenili prebivalište, nisu promenili mesto života, oni su se vratili u Srbiju i jasno u svemu, u skladu sa važećim zakonima stekli biračko pravo.Sledeća stvar, oni koji su imali pravo 2023. godine da glasaju na beogradskim izborima, neki na osnovu ovog zakona neće imati pravo. Da li ste se jednog trenutka upustili u analizu koliko je ljudi u pitanju koji će zbog toga doći u poziciju da ne mogu da ostvare svoje pravo? Ma na kraj pameti vam nije palo. Vi imate samo obaveze prema

jer jednostavno politički dogovor koji je postignut za mene nije prihvatljiv, jer je za mene više nego dovoljno da povredim pravo jednog čoveka nego što ću poštovati to što neko želi da vama izađe u susret da prestanete da kaljate ovu zemlju po Evropi, da izmišljate laži, da unižavate Srbiju, da pokušavate da zavadite Srbe sa ove i sa one strane Drine. Bez obzira na to, i jednima i drugima, svima nama je jasno šta želite, jasno mi je, jasno je i građanima Srbije da je ovo sinhronizovano i sa pokušajem da se destabilizuje Srbija, sa pokušajem da se u toku izbornog procesa realizuje rezolucija koju su neki ovde čak predlagali i sanjali, kojom će se Srbi okarakterisati kao genocidni narod, koja treba da stvori klimu i ovakav pristup o izmišljenim fantomskim biračima, da nas otkloni od empatije prema našoj braći sa druge strane reke Drine.Prema tome, to su stvari koje radite uzalud. Građanima je jasno, građani više neće one koji će u drugu dvojke malo da se šetaju, troše pare Obrenovčana, ljudi iz Vukičevice, da se ovde voze, mislim malo sa kašičicom da piju, kafići i to

nije stigao ni do Obrenovca, a kamoli do Ljubinjića, Orašca, Vukićevice, Drena i da ne nabrajam sva sela koja su u okolini i Mladenovca i Lazarevca i u drugim mestima.Čak je vaš veliki lider kojeg ste se postideli, pa ga ovako sklanjate svoje terijere slao da biju čoveka u Ralji zato što je pitao – a kada će i Ralja da dobije vodu?Gospodo, ja pozivam, bez obzira kako će izaći glasanje danas po pitanju ovog zakona, sve građane koji znaju šta je rad, šta je red, šta je budućnost, šta je sutra, da glasaju za listu Aleksandar Vučić – Beograd sutra, Obrenovac sutra, jer to je jedino što nas vodi u budućnost. Realizovaćemo sve što treba, sve što smo započeli. Ako, hoćete da se vratite unazad u vreme beznađa, 2003, 2004. i 2005. godine imate širok dijapazon gospode sa desne strane. Hvala.